Прошу займати робочі місця, заходити в зал.

Отже, прошу зареєструватися і взяти участь в реєстрації. Зареєстровано 358 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Нагадаю, що до обіду ми пройшли блок питань розвитку культури. І зараз ми переходимо до питань безпеки і оброни. перше питання, яке стоїть в цьому блоці, це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України (8293). Надзвичайно важливий законопроект, тому я прошу голів фракцій, депутатів запросити в зал, щоб ми змогли швидко і ефективно пройти закони, їх кілька однієї тематики. Але перед тим як розпочати розгляд закону, я надаю слово для оголошення Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. До обіду, коли у нас йшла робота сесії, я попросив пані Ірину зустрітися з мітингувальниками. Вона вийшла до них, вона теж провела зустріч з ініціативною групою від імені керівництва Верховної Ради України. І по результатах зустрічі вона зробить доповідь для Верховної Ради України. Будь ласка, пані Ірина. Дякую, шановний пане Голово! Шановні колеги! Дозвольте поінформувати вас, що за дорученням Голови Верховної Ради України я зустрічалася з мітингуючими як на площі перед Верховною Радою України, так і ми збиралися потім з ініціативною групою у мене в кабінеті. На жаль, я вийшла до мітингуючих після того, як вже відбулися перші сутички, в яких постраждало 8 правоохоронців, представників Нацгвардії. І, користуючись нагодою, я хочу звернутись і до мітингувальників, але і всіх тих політиків і політиканів, які приводять дуже дуже часто сюди під Раду мітингуючих, думати про те, що під парламентом нас захищають наші діти з Нацгвардії. Це перше. Друге. Звичайно з багатьма тими вимогами, з якими вийшли до Верховної Ради України шахтарі, афганці, чорнобильці, військові пенсіонери і представників АТО, можна погодитися і підтримати. Зокрема, це і їх заклик до представників уряду і Верховної Ради України до відкритості і спілкування. І одна із домовленостей – це те, що розкажу про їх вимоги парламенту, зокрема, мітингувальники закликають уряд, згідно виконання закону, звітувати про свою діяльність Верховній Раді України, зокрема і щодо виконання блоку соціально-економічного і гуманітарного.

які турбували людей, які вийшли на площу. Але я хочу зазначити і на наступне, що, ви знаєте, дуже гостро там відчувався який сьогодні просто захлинає, в тому числі і політику. І в той час, коли я спілкувалася з мітингувальниками, деякі мої колеги і колежанки стояли тут в залі на прес-пойнте, не виходячи туди до людей, закликаючи до виплат у мільярдних масштабах і таке інше. Мені здається, що ми маємо всі разом навчитися: а) і вирішувати питання, але і б) бути чесними з нашими громадянами,

і парламент має бути відкритий до спілкування. В той же час ми маємо звернутися до всіх мітингувальників, щоби це спілкування відбувалося без провокацій, нормально для вирішення питань. Вже завтра відбудуться профільні комітети, комітети, засідання, це Комітет з питань ветеранів, соціальної політики, куди будуть запрошені міністри, які мають дати відповідь, зокрема, і на питання, як вони бачать вирішення монетизації пільг, де ми можемо зараз просунутися вперед, де ми маємо подумати про вирішення в 2019 році, а де ми маємо чесно сказати, що на сьогодні в державі немає цих коштів на ті популістські закони, які тут наприймали, а ніхто їх не збирався виконувати. Це також буде правда. І наостанок, я хочу подякувати Національній гвардії України, яка утрималася від провокацій і вдалося зберегти спокій біля Верховної Ради України, і подякувати тим громадським організаціям і організаціям цієї акції, що все-таки все відбулося без тих провокацій, на які деякі політики і політикани дуже очікували. І я як Перший заступник голова Верховної Ради України і надалі відкрита до цього спілкування, відвідаю профільні засідання комітетів для того, щоб ми просунулися у вирішенні цих питань. Дякую. Дякуємо, пані Ірина. Дякуємо, що під час роботи Верховної Ради України ви змогли зустрітися і провести необхідний діалог. І зараз, колеги, ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (№8293). І я, перше, ставлю на голосування пропозицію розгляду цього закону за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо.

Рішення не прийнято. І ми ідемо в розгляд за повною процедурою. І я запрошую до доповіді голову Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Третьякова Олександра Юрійовича.

Шановні колеги, 30 квітня 18-го року завершено АТО та розпочато операцію Об'єднаних сил забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій, Луганській областях.

наші захисники могли повною мірою реалізувати соціальні гарантії, необхідно внести і технічні зміни до інших законів, зокрема в частині працевлаштування, реабілітації, надання гуманітарної допомоги, виплатити одноразового грошової допомоги, лікування тощо. саме це і передбачено цим законопроектом 8293, яким вносяться зміни до 19 законодавчих актів. Наголошую, що ми не надаємо законопроектом нові пільги. Ми лише поширюємо на учасників заходів ті соціальні гарантії, які передбачені для учасників АТО. Це, наголошую ще раз, це суто технічний закон. Законопроект підтриманий Мінфіном, Міноборони та іншими міністерствами. Головне науково-експертне управління рекомендує прийняти законопроект за основу і… за основу. Комітет у справах ветеранів рекомендує прийняти даний законопроект 8293 в цілому як закон. Дякую. Дякуємо, шановний колего. Залишайтеся, будь ласка, на трибуні. Шановні колеги, я дуже прошу зараз записатися на запитання до пана Олександра. Прошу. Лаконічність – сестра таланту. Тому давайте не критикувати лаконічність, а записуватися на запитання.

хотілося б знати все-таки от дане врегулювання питань цього соціального захисту громадян, які будуть брати участь у здійсненні цих заходів з забезпечення національної безпеки, що саме конкретно, і що воно дасть для людей із Донецька, Луганська, із тих територій. От що б хотілося б… Що вперше дає можливість даний законопроект? Будь ласка. Це законопроект не для людей з Луганської і Донецької областей. Це законопроект для військових. Ми просто вносимо нову термінологію, заміняємо слова "АТО" на "учасників заходів" согласно діючого законодавства. Ніяких нових пільг цей закон не робить. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пане доповідачу, скажіть, будь ласка, а чи не маєте на меті ви внести ще поправки і до Конституції в тому числі? Що коли людям, які воюють, захищають нашу країну або воювали за вказівкою країни, в якій вони жили, держава виділяє певні пільги, соціальні гарантії, а потім для того, щоб ті гарантії, оті пільги отримувати, виявляється, треба не вимагати від держави, а клянчить. І це популізм, виявляється, а не забезпечення гарантованих державою прав і свобод громадян, як сказала наша шановна перша спікерша депутатка Геращенко. Дякую. Справа не в Конституції чи законах, а справа в цих людях, які працюють у виконавчій гілці влади і які нічого не роблять, що їм положено робити. Тоді треба просто міняти цих людей. Будь ласка, наступне запитання. Я залишаю собі право на репліку, тому що було згадано моє прізвище. Наступне, у нас вичерпались запитання… (Шум у залі) А, я перепрошую, у мене просто… У мене немає більше записаних запитань. Добре, але у мене комп'ютер, виключився комп'ютер. Якщо ваше було наступне запитання, будь ласка, ще раз вам мікрофон. Звертаю увагу пані головуючої, що на екрані було написано три прізвища. Друге – Ленський, третє… І якщо сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, а не робити популістичні заяви і займатися політиканством, так воно все буде правильно. Ми зараз говоримо про те, що треба нам змінити законодавство, щоб забезпечити соціальний захист людей, наших громадян, які за нас воюють. Я правильно зрозумів? Так от, звертаю увагу на те, що і на трибуні доповідач, і в президії сидять представники правлячої коаліції, тієї влади, які 4 роки тому казали: "Війна закінчиться за тиждень". А вона як йшла, так і йде, як на війні заробляли, так і заробляють! А нам розказують з високої трибуни про популізм тих, які приходять сюди і вимагають, вимагають соціального захисту, вимагають повернення того, що їм держава обіцяла. Так давайте не будемо популістами, перш за все, сидячи у владних кріслах.

Якщо до мене є запитання, будь ласка, я можу відповідати. Я у своєму виступі не згадувала жодної назви, хто ж це є така популістична фракція-партія, яка намагалася радикалізувати сьогодні настрої під парламентом, і у цей час не вийшла до людей. Зверніть увагу, що Перший віце-спікер вийшла до людей, а фракція, яка зараз звинувачує Першого віце-спікера у популізмі, цей час роздавала інтерв'ю на прес-пойнтах в оточенні 20 охоронців. Так ось я що хочу сказати, що, будь ласка, наступного разу, коли буде акція протесту, давайте разом виходити до людей і спілкуватися. Я не називала жодного прізвища і жодної фракції. І, будь ласка, зараз, шановні колеги… Я дотримуюся Регламенту і я не називала ні фракції, ні прізвищ. Тому, будь ласка, зараз ми переходимо до запису на виступи від фракцій. Прошу записатися, шановні колеги.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, безумовно, закон потрібний, оскільки він важливий з точки зору забезпечення соціальних прав наших військовослужбовців. Але давайте будемо визнавати: він є виключно технічним. На превеликий жаль, окрім цього, хоча він теж потрібен, ми так і не бачимо у Верховній Раді комплексних рішень по встановленню справжнього соціального захисту наших військових. Я з вашого дозволу, колеги, хочу зачитати привілеї, які сьогодні передбачаються нашим військовим української армії, хоча таке відчуття, що це привілеї радянської армії. От вдумайтеся! Перше. Першочерговий вступ до житлових та гаражних кооперативів. Першочергове встановлення телефону. Щорічна разова допомога до 5 травня розміром у 920 гривні. І це важко, погодьтеся, назвати соціальним захистом наших сьогодні військовослужбовців. Більше того, попри спільні всі наші обіцянки, що ці люди після повернення з армії не будуть мати проблем з працевлаштуванням або поверненням до попередньої роботи, а насправді проблеми такі існують. І, на жаль, ми мало склали таких от мотивуючих речей, які б стимулювали бізнес брати до себе на роботу таких людей. Більше того, зверніть увагу, що на сьогодні для отримання власного бізнесу колишньому військовослужбовцю спочатку треба звільнитися, зареєструватися в статусі… отримати статус безробітного, пройти через центр зайнятості. Після цього людина має скласти бізнес-план і потім держава думає чи давати, чи не давати кредитування для власного бізнесу. А сума, знаєте, яка на власну справу? Від 20 до 40 тисяч гривень. Чи можливо сьогодні навіть малому бізнесу започаткувати власну справу в розмірі 20-40 тисяч? Далі йдемо, житлова проблема. 1300 квартир заплановано віддати сім'ям військовослужбовців в поточному році, проте в черзі на отримання вже декілька років перебуває 46 тисяч військовослужбовців. Таким темпом ми 50 років будемо видавати людям житло. А це сьогодні одна з проблем, яка пов'язана з тим, що люди не завжди хочуть йти і служити. шановні колеги, чимало сьогодні лунає пропозицій прив'язати від ВВП певний відсоток на фінансування армії. Ми переконані, що фінансування має прив'язуватись не до міфічної оборони, а до конкретних потреб, зокрема, на соціальний захист, адже побудова справжньої армії і наближення до стандартів НАТО це, насамперед, повага не до генерала, а до солдата. І було б дуже влучно і правильно, і справедливо з усіх точок зору прив'язати певний відсоток, якщо ми говоримо сьогодні про ВВП, наприклад безпосередньо до соціального захисту українського солдата. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за виступ. Будь ласка, "Опозиційний блок", народний депутат Олександр Долженков. Прошу до слова. Шановні українські громадяни! Шановні колеги! Фракція "Опозиційний блок" не буде підтримувати зазначений законопроект не тому, що ми вважаємо, що військовослужбовцям непотрібний соціальний захист. Звичайно, всі категорії населення потребують підвищення соціального захисту, але той законопроект і той закон, який прийнятий в порушення з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України щодо так названої деокупації, не створює жодних умов для того, щоб встановити дійсно мир мир на території України. Ми постійно говоримо лише про повернення територій, при цьому жодних виступів з боку коаліції не лунають щодо підтримки саме тих українських громадян, які знаходяться на підконтрольній території, які хочуть повернення в Україну, в українську сім'ю. на власних прикладах показуємо, як ми не сприймаємо проблеми тих людей, як ми проводимо процедури, які ще більше обтяжують отримання ними соціального захисту. Наприклад, це що стосується верифікації пенсіонерів. Більше 1,5 мільйона пенсіонерів з тимчасово неконтрольованих територій Донецької, Луганської областей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, позбавлені можливості більша з них частина, а саме десь приблизно 900 тисяч, позбавлена можливості на належне пенсійне забезпечення через запровадження в 16-му році урядом Гройсмана процедури верифікації. Ви лише вдумайтесь, ми говоримо про економію держпенсійного фонду України у розмірі 17 мільярдів гривень, але, на жаль, це не економія Пенсійного фонду України, це недоплати і невиконання державою Україна своїх конституційних обов'язків щодо забезпечення належного пенсійного забезпечення відповідної відповідної категорії громадян. Тому ми пропонуємо розглянути зазначену проблему в комплексі. Підвищення соціального забезпечення як постраждалих внаслідок збройного конфлікту на сході України. Підвищення соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, як мінімум, хоча б надати право на податкову знижку на орендоване житло, хоча б надати право в порівнянні з учасниками АТО на придбання кредитів на житло на пільгових умовах. Тому що одній категорії надаємо зазначені гарантії, іншій категорії взагалі залишається без відповідних гарантій. Хоча саме ця категорія покинула свої домівки на сході країни і тепер вимушена знаходитись в орендованому житлі на іншій контрольованій території України. Тому ми пропонуємо не розводити популізм, не перекидати один на одного зазначену вину, що стосується фракцій, а саме сказати, що була в 2014 році одна велика коаліція, я хочу декому нагадати, хто забув, "Європейська Україна". І тут з такими посміхаючимися обличчями на телевізорах вони говорили про те, що вони розбудують країну. Дякую вам. Від Радикальної партії Олег Ляшко.

Олег Ляшко Радикальна партія. Я шкодую, що, знаючи, що ми зараз будемо виступати, наша шановна колега Ірина Геращенко вийшла, вийшла, м'яко кажучи. Перший віце-спікер називає нас фракцією популістів. Перший віце-спікер називає людей, які приходять до парламенту вимагати виконання Конституції і законів, популістами. Я не бачу нічого популістичного у тому, що 250 шахтарів із об'єднання "Селидіввугілля" приїхали і просять елементарне – заплатити зарплату за їхню важку роботу. Я не бачу нічого популістичного у тому, що припиняти купувати імпортне вугілля, як це влада зробила минулого року - на 3 мільярди доларів купили імпортного вугілля. Натомість не можуть знайти мільярда гривень, щоб запустити нову шахту в Волинській області. Не можуть знайти півтора мільярда гривень на інвестиції в шахти об'єднання "Червоноградвугілля". Не можуть знайти гроші, щоб заплатити шахтарям із "Селидіввугілля" і інших державних об'єднань. Якщо популізм у тому, щоб українці мали роботу і зарплату достойну в рідній країні, а не побиралися по закордонах на полуницях у Польщі, чи горшки за європейцями в Португалії виносили. Так, я найбільший популіст тому що я хочу, щоб українці жили в рідній країні, тому що я хочу, щоб мільйони людей, які не бачать своїх дітей роками, один раз на Різдво чи на Великдень пересилають повідомлення, переказ грошовий, я хочу, щоб вони бачили своїх дітей щодня. І ми пропонуємо політику, яка дає можливість їм працювати і жити в рідній країні. А нам кажуть, популізм – це, щоб селяни мали агропереробку в селі замість того, щоб торгувати зерном. Минулого року 43 мільйони тонн зерна продали і кажуть, давайте ще землю продамо, обібравши вже вкінець селян. Нам тут, сміється віце-спікер і всі інші, коли ми корів говоримо у цьому парламенті, тому що вони виросли на асфальті і не знають, що сільська сім'я живе з корови, з молока, зі сметани, з городини, з картоплини, яка 3 копійки коштує. І оці всі зажрані у платтячках по коліна і в таких каблуках, їм смішно і з корови, їм смішно із шахтарів, їм смішно з того, що ми кажемо землю продавати не можна, тому ми дивуємося, що так живемо. Тому що весь світ бореться за робочі місця для своїх людей, за своє місце в глобальній економіці, за свій ринок, за зовнішні ринки, а ми все задарма здаємо, зате показуємо, що ми в Європі, провели раз на рік парад нетрадиційний. Парад має бути один в Севастополі, в Донецьку і Луганську – переможний парад. Дякую. Шановні колеги, я хочу сказати, перш за все, що у своєму виступі Ірина Геращенко не згадувала жодної фракції і, разом з тим, хочу нагадати, що в час, коли ми проводили сесію, і на вулиці були жорсткі події, Ірина Геращенко пішла з ініціативною групою і провела переговори. Коли у нас є дебати, коли ми маємо якісь питання вирішити, ми маємо вирішувати тут в залі шляхом дискусії і шляхом голосування, так має відбуватися. А Ірині Геращенко треба подякувати за те, що вона під час роботи сесії допомогла налагодити діалог з людьми, які були на вулиці. Дякую вам. Від "Народного фронту" Береза Юрій Миколайович передає Бурбаку слово, будь ласка. Шановні колеги! Звертаюсь до всіх депутатів повернутися в зал і проголосувати за даний законопроект. Адже може для когось він є суто технічним, але для нас, для "Народного фронту", він дуже принциповий. Тому що для нашої фракції саме головне – це прийняття тих законопроектів, які стосуються національної безпеки і оборони і соціального захисту наших вояків, які зараз захищають нашу країну. Натомість я сьогодні почув виступи з фракції, яка годує всю Україну політичним сміттям і не тільки політичним сміттям, про те, що не треба прив'язувати фінансування нашої безпеки і оборони до відсотків валового внутрішнього продукту. То може вам нагадати, шановні колеги, які з Вашингтону не вилазять, що всі країни НАТО повинні фінансувати свою національну безпеку і оборону на рівні не менше 2 відсотків ВВП. А ми в Україні робимо понад 5 відсотків, які було прийнято рішення, ще уряд Яценюка, понад три роки тому. І ми в кожному бюджеті це вимога "Народного фронту" – фінансування національної безпеки і оборони на рівні не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту. І доки ми тут представляємо інтереси наших учасників бойових дій в зоні АТО, доти ми їх будемо захищати, і доти ця норма буде працювати. Тому, шановні колеги, ще раз прошу вас проголосувати за даний законопроект і ще раз прийняти в зал, тому що зараз стоїть низка законопроектів стосовно національної безпеки і оборони. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Артур Герасимов. Будь ласка, три хвилини.

Тому що, коли сьогодні вранці на площі перед парламентом дійсно була дуже напружена, і це ще м'яко кажучи, ситуація, то саме Ірина Геращенко вийшла до мітингуючих. З ними проговорила, зайняла повністю конструктивну позицію і після того, ви знаєте, в приміщенні Верховної Ради відбулися переговори з представниками мітингувальників. Коли дійсно завдяки Ірині Геращенко і представникам "Блоку Петра Порошенка", між іншим, а також інших фракцій, бо був присутній Олександр Третьяков, керівник комітету від нашої фракції, була знайдена конструктивна, підкреслюю, конструктивна позиція відносно тих вимог, як і ці люди вимагали. я б хотів, щоб в цій залі, коли ми об'єднуємося заради того, щоб приймати дуже важливі для держави закони, ми поважали тих, хто робить не просто правильні речі, а інколи речі, які дуже багато депутатів з цієї зали чомусь не роблять: чомусь не виходять до мітингувальників, чомусь не хочуть з ними спілкуватися, чомусь не їздять на фронт дуже багато людей з цієї зали, ви знаєте, ми неодноразово про це заявляли. І хочу вам нагадати, що Ірина Геращенко, не тільки сьогодні виходила до мітингувальників, але й неодноразово майже кожного тижня буває на передовій. Тому, шановні колеги, єдність у цій залі приносить успіх і приносить ефективність, коли ми працюємо заради держави, а коли от ідуть такі виступи, які не на користь, то я б просив би нарешті просто вибачитись перед Іриною Геращенко за такі виступи, які сьогодні пролунали. Дякую. Отже, колеги, виступи від фракцій завершені. Зараз 9 хвилин від народних депутатів, а потім ми переходимо до голосування – надзвичайно важливий закон. І я прошу голів фракцій за 9 хвилин запросити депутатів у зал. А тих народних депутатів, які бажають взяти участь у обговоренні, прошу провести запис і прошу записатись на виступ.

Слава Ісусу Христу! дуже вузьке середовище, котре, дійсно, було потрібне для заходу і для картинки, била наших дітей-патріотів, била дітей-християн і била наших ветеранів АТО. Те, що у нас відбувається зараз в залі, без сумніву, для нас важливо... це технічний закон, який просто змінює всі наші… додає про те, що це вже проводиться операція Об'єднаних сил і, без сумніву, ми всі підтримуємо. Є один недолік, який зараз ми як парламент ще не прийняли. Ми не прийняли з вами закон, підтримуючий і даючий статус нашим добровольцям, це тим героїчним хлопцям і дівчатам, які 4 роки війни – особливо 14-й, 15-й, які гинули разом з нашими Збройними Силами, які витаскували поранених разом з нашими Збройними Силами, прикордонниками і спецпризначенцями, МВС і до сих пір їх статус не вирішен – 4 роки. Є три законопроекти і нам як парламенту треба вирішити цю ситуацію. Є законопроект профільного комітету, є два законопроекти альтернативні, які теж представляють ветерани війни. Нам треба вирішити долю наших хлопців. Неможливо так, щоби на фронті далі вони постійно були позбавлені нашого захисту і можливості захищати свою Батьківщину. У нас добровольці сьогодні допомагають медицині, вони нам допомагають сьогодні, у нас два важко поранених: у одного хлопця відрив кінцівки, ноги, у другого важке поранення – снайпер в голову. Медики-добровольці нам сьогодні допомагають, медики-військові рятують їх життя. Військові гелікоптерники сьогодні їх евакуюють, приймають наші побратими з цивільних лікарень наших хлопців. Ми - єдина команда, цей зал повинен допомогти як Збройним Силам України, як всім нашим героям з інших структур, і в тому числі добровольцям. Ми повинні поставити крапку на те, щоб легалізувати наших хлопців і дівчат для того, щоб в даному разі вони були офіційні у нас і ми захищені, особливо родини тих, хто загинув або важко поранений. Не може бути так, що 4 роки ми не можемо дати раду. Ще для нас болісне питання – це та стаття до Кримінального кодексу, за яким ми зараз по кілька днів, до 5 днів не можемо забрати тіла наших загинувших хлопців, бо вони загинули під час бою. Якщо це загинув волонтер, це взагалі катастрофа. Тому я дуже прошу парламент в четвер проголосувати відповідні закони для того, щоб не мучити наші родини загинувших наших героїв з видачею тіл, тому що зараз це страшна ситуація. Я дуже прошу колег-парламентарів підтримати будь-який закон і прибрати цей недолік з Кримінального кодексу, який не дає нам можливість з пошаною відноситися до наших героїв, які загинули на війні. Ми всі їм завинили. Ми завинили всім бійцям Збройних Сил України. Ми завинили бійцям Національної гвардії, яка нам допомагає. Ми завинили добровольцям. Слава Україні і слава нашим хлопцям на фронті! Литвин Володимир Михайлович, будь ласка. Шановні народні депутати! Зрозуміло, що цей закон треба приймати, але, очевидно, обговорення цього закону свідчить про те, що проблему соціального забезпечення у тому числі військовослужбовців треба розглядати в більш широкому плані. Я тут чую, що проливаються величезні сльози з приводу того, що провели переговори, про щось домовилися, будуть приймати відповідні рішення. Виникає питання: а це ж ви проголосували і зупинили всі пільги, відмінили їх одним махом, одним законом. Так поверніть назад, скасуйте цей закон, а потім розповідайте… (Шум у залі) …сьогодні… як ви любите. Так продемонструйте цю свою любов. Це перше. І друге. подається як величезний подвиг, що вийшли до людей. Так тепер треба до людей виходити всій країні. Я кажу, перекрили трасу Київ-Чоп, тому що вбили екологію. Ніхто не збирається до людей виходити. Два роки триває ця епопея, прикривають власників цього бізнесу – "Понінківської картонно-паперової фабрики". Та я вам скажу, шановні колеги, правильно вони роблять, що вони виходять і в той спосіб, який вони знають, повинні захищати і відстоювати свої права. І ще тут про принциповість. Я сьогодні зі здивуванням дивився на деякі закони, що треба потурбуватися про 20 чоловік в країні, про оперних дів. Можливо й треба. Я ж не метаю, я не метаю бісер. Очевидно, треба подбати про цих людей. Але ви зверніть увагу, до 26 квітня в першому читанні проголосували два закони про статус чорнобильців. Відмітились, прозвітували, що врахували проблеми чорнобильців і одразу забули! Місяць лежать підготовлених два закони, які дозволили б хоча б частково компенсувати ті втрати, яких зазнали чорнобильці. чорнобильці. Замість того, щоб базікати, то я пропоную, ви візьміть і внесіть у розклад засідання. І ми розглянемо, проголосуємо за це питання. І я хочу сказати деяким колегам, не треба розповідати, що у нас все робиться планово. Поїдьте в Ємільчинський район Житомирської області – 80 відсотків уражених Чорнобилем – і розкажіть їм про те, які ви принципові і що ви в цьому плані робите. Я просто пропоную і вимагаю, щоб ми сьогодні після розгляду цього пакету законопроектів, які стосуються національної безпеки, розглянули два закони: реєстраційний номер 6656 і Закон 6230 і прийняли рішення. І тоді будете гукати, кричати і про щось там торохтіти. Дякую. Мельничук Сергій Петрович, будь ласка. І, колеги, це заключний виступ. Я прошу всіх запросити в зал. 16:42:24 Дійсно, дана війна, яка йде на нашій території, розколола суспільство, об'єднала, потім дехто намагається знову розколоти. Люди, які пішли з перших днів відстоювати нашу територіальну цілісність, мають отримати відповідні пільги. І ми з вами маємо стояти на сторожі того, щоб люди отримали як бійці, як добровольці, як, скажімо, ті, хто допомагають, місцеві жителі, всі мають отримати своє. саме сьогодні відбувалося під стінами парламенту показує, що ті люди які свого часу теж виконували обов'язок, вони осталися незахищеними незахищеними так само, як остануться незахищеними добровольці, які зараз відстоюють країну, так само, як ці військовослужбовці, як поліцейські, всі остануться незахищеними. А є Конституція України, яка гарантує їм свій захист. І ми з вами маємо все зробити для того, щоб захистити, кожна політична сила, яка стартувала на виборах, вона гарантувала їм, вона говорила, що ми будемо боротися за це. Але що ми бачимо, даже напередодні останнього бюджету – людей, тих самих, які сьогодні тут були, та людина, яка тут вийшла і зачитувала клопотання він же їх ввів в оману, він водив хороводи і не дав їм вийти під парламент і все-таки відстояти свої права, обов'язки, щоб саме їм включили достойну пенсію, достойні пільги. Так само і інші, йде декларування одне, а голосують про інше. Сьогодні четвертий день по добровольцям із "Айдару" немає ніяких відомостей, в одеському СІЗО знаходились, пропали четверо… чотири доби ні родичі, ні близькі, ні адвокати не можуть добитися, де хлопці пропали невідомо. Начальник Служби безпеки, я звертаюся до вас з цієї трибуни, рахуйте це моїм депутатським запитом, де ділися хлопці? Дайте відповідь. Дякую. Дякую. Отже, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал. Колеги, в питанні соціальних пільг для вояків АТО… Пан Олександр, ви будете говорити заключне слово? Заключне слово? Замість заключного слова Олександр передає Іванові Крульку. Будь ласка, пане Іване, 1 хвилина. І прошу всіх зайти у зал і запросити депутатів у зал. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, по цьому законопроекту фракція "Батьківщина" визначилася підтримувати його. Але цей законопроект передбачає серед іншого дозвіл на ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів іноземних держав і далі "з метою медичного забезпечення здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони". Ми вважаємо, що цей пункт є сумнівним і може містити корупціогенні фактори. Знаємо ми, як ввозяться лікарські засоби, які незареєстровані. Тому прохання від фракції. Для того, щоб цей законопроект проголосувати в цілому, ми готові Пане Олександре, ви не заперечуєте?

Переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайти у зал. Прошу всіх приготуватись до голосування. залі) Скажіть номер норми, я її тут же озвучу. Номер норми скажіть. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (№ 8293) з вилученням норми, яку озвучив під стенограму Іван Крулько, за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

поставлю на повернення, але я прошу і голів фракцій і членів комітету запросити депутатів в зал. Будь ласка, припиніть дискусії під час голосування. Займіть робочі місця. Члени комітету, допоможіть до тями привести народних депутатів. Отже, я ставлю спочатку на повернення, а потім поставлю закон знову. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 8293. Кожен голос є важливий, тому прошу з лож повернутись і прошу проголосувати за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Повернулись. Прошу всіх залишатись на місцях. І я ставлю на голосування проект Закону 8293 з правкою Крулька, яку він озвучив під стенограму, за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Кожен голос. Будь ласка, голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. 236-за. Закон прийнятий. Наступний Закон 8349 – це проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України. І я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Це дуже короткі і технічні закони. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Вінника Івана Юлійовича. Доброго дня, шановні колеги! Всі ви пам'ятаєте, що операція, антитерористична була припинена і була розпочата операція Об'єднаних сил в порядку, передбаченому Законом про деокупацію. Наш зведений контингент здійснює заходи з забезпечення національної безпеки, з питань стримання і відсічі збройної агресії Російської Федерації на сході країни. Законодавці, тобто ми, на час проведення антитерористичної операції в Податковому та Митному кодексах впроваджували цілу низку пільг, починаючи від звільнення від оподаткування окремих товарів, мова йде про каски, бронежилети, підривачі, патрони, снаряди тощо, продовжуючи, власне, тим, що військовослужбовці, які проходять службу під час проведення антитерористичної операції звільнялися від сплати військового збору. А в зв'язку з тим, що антитерористична операція припинилася, ця пільга автоматично втратила втратила свою чинність. Сьогодні складається дуже неприємна ситуація, коли військовослужбовці, які захищають країну від Російської Федерації, від збройної агресії Російської Федерації, сплачують військовий збір зі свого грошового забезпечення, і нам треба терміново припинити цю ситуацію. У зв'язку з цим це – технічний проект внесення змін до Податкового кодексу України, яким буде впорядковано ті самі пільги, які існували на період проведення антитерористичної операції в питаннях розмитнення та в питаннях оподаткування грошового забезпечення заробітних плат. І вони будуть поширені на період заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, що здійснюється шляхом проведення операції Об'єднаних сил. Те саме, наступний законопроект стосується змін до Митного кодексу, він похідний. Прошу зараз підтримати це за основу та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань податкової та митної політики Южаніна Ніна Петрівна, Шановні колеги! Шановний пане головуючий! Підтримуючи в цілому ідею законопроекту, народні депутати України члени Комітету звернули увагу на необхідність врегулювання питання щодо застосування законодавчих норм, в які законопроектом вносяться доповнення у період з початку здійснення заходів із забезпечення національної безпеки, і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і до набрання чинності, внесених до Податкового кодексу, змін. У зв'язку з чим було запропоновано передбачити у законопроекті перехідну норму, якою було б визнано правила застосування у зазначений період законодавчих норм, які законопроектом вносяться доповнення, озвучу для стенограми. Комітет пропонує розділ ІІ законопроекту після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту: "Положення розділу І цього закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України застосовуються до податкових періодів, починаючи з 1 травня 2018 року." Враховуючи викладене, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу, поданий народними депутатами, прийняти за основу і в цілому, як закон, з пропозицією комітету, прошу підтримати позицію комітету. А також прошу Голову Верховної Ради, доручити Головному юридичному управлінню Апарату Верховної Ради та Комітету з питань податкової та митної політики, підготувати текст закону на підпис Голові Верховної Ради з урахуванням техніко-юридичних правок. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, технічний, але надзвичайно важливий закон, і я прошу зараз провести обговорення, і підтримати його. Прошу провести запис: два – за,

Хотів би подякувати комітету, дійсно, це дуже важлива правка, що податковий період починається з 1 травня, це саме дата, коли розпочалася операція Об'єднаних сил і фактично грошове забезпечення, яке з цього періоду має виплачено українським військовим, не мусить бути предметом оподаткування саме військового збору. Це вирішать колізії, які сьогодні стоять перед фінансовим департаментом Міністерства оборони і інших військових формувань, які сьогодні забезпечують відсіч і стримування російської агресії проти нашої держави. Прошу підтримати в редакції комітету в цілому. Дякую.

Володимир Георгійович, "Опозиційний блок". Передає Наталії Королевській. Будь ласка. Шановні колеги! "Опозиційний блок" не підтримує цей технічний законопроект. Тому що ми вважаємо сьогодні ми взагалі втратили день, коли розглядаємо виключно технічні та не першочергові законопроекти. Ми звертаємось до вас, сьогодні парламент дозволяє уряду приймати рішення, які знищують бажання людей в нашій країні. Щодня кількість людей, які виїжджають з нашої країни збільшується. А чого? А тому що щодня уряд приймає рішення, які сьогодні проти громадян України. Перший приклад – це субсидії. Вони зараз прийняли постанову, якою зобов'язали всіх, хто отримує субсидії, йти та проходити процедуру перепризначення. Але в першу чергу я хочу звернути вашу увагу на переселенців. Всіх переселенців по нашій країні цією постановою постановою уряд вимагає йти на перепризначення субсидій. Наступний крок, що робить уряд. Вони приймають 335 Постанову, якою вони вимагають зараз пенсіонерів, переселенців при перереєстрації також проходити окремо ідентифікацію та заморозили їм повністю виплату пенсій, не виплачених в попередні місяці або роки. 365 Постановою уряд сьогодні проводить перевірки всіх переселенців по місцю проживання. Шановні, навіщо сьогодні застосовувати такий геноцид до людей, які є громадянами України і які приїхали в свою країну? Я звертаюсь до вас з проханням негайно розглянути законопроект законопроект 6692 щодо пенсій по переселенцям та мешканцям на неконтрольованій території та законопроект 6240 щодо права голосування переселенців. Та до уряду щодо – терміново переглянути постанови 365 та 335, які сьогодні знущаються над громадянами України в антиконституційний… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, зараз буде заключний виступ. Я особливо звертаюсь до фракцій коаліції максимально змобілізувати усіх народних депутатів, надзвичайно важливий закон. Буде ще від Радикально партії, буде ще два виступи, прошу усіх запрошувати в зал. Спочатку від "Батьківщини" Олександра Кужель, а потім – Радикальна партія. Будь ласка, пані Олександро.

ми чули виступ Президента, що війна буде закінчена за три місяці. Ми дали три роки, вже пішов четвертий рік. І це не технічне рішення, це є вирок діючому Президенту – те, що війна не закінчена. По-друге, з 1 травня ми підтримуємо в частині несплати військового збору з військовослужбовців. Але виникає питання, я дуже здивована, що технічним називають введення пільг з ПДВ. Перепрошую, тоді питання, я б хотіла, щоб пані Южаніна дала відповідь. Якщо ви в Україні купуєте бронежилети, є сплачене ПДВ з бюджету, то кто не платит ПДВ при поставке Минобороне цю пільгу? Чи це ми залишаємо для окремих комерційних операцій? Ми утримаємося за прийняття цього законопроекту.

Я пам'ятаю, як виникла історія цього закону. Ми із Сергієм Скуратовським і з Дмитром Ліньком їхали на фронт і зупинились у Харківській області на заправці. Там жіночка робила каву, і ми з нею познайомились, і вона розказала, що її чоловік служить фронті, із зарплати її чоловіка вираховують військовий збір, а їй не дають субсидію, тому що дохід, який вона має із зарплатою свого чоловіка, не дає можливості на нарахування субсидій, так виникла ідея закону. І я дякую колезі Сергію Пашинському, всім із Комітету з питань нацбезпеки, які підтримали цей законопроект. Питання захисту українських військовослужбовців, людей, які щодня ризикують життям, здоров'ям – це не технічні питання, це питання відповідальності, це питання совісті і це питання моралі. Тому що завдяки нашим героям, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити сьогодні і працювати. І тому обов'язок українського парламенту приймати максимально закони, спрямовані на те, щоб мати соціальну армію, сильну оборону, сильну національну безпеку, сильний соціальний захист. Ключ до всього цього – це економіка, розвиток економіки. Будуть гроші, будуть робочі місця, будуть високі зарплати в українських громадян – будуть гроші на армію, на дипломатію, на оборону, на національну безпеку. Тому я звертаюсь до парламенту підтримувати всі закони, спрямовані на захист, на підтримку армії, військовослужбовців і підтримувати всі закони, які пропонує команда Радикальної партії на відновлення вітчизняної економіки, підтримку національного виробника, збільшення зарплат Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх займати робочі місця. Я прошу приготуватися до голосування і запросити усіх депутатів в зал. І я ставлю на голосування

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) (№8349), за пропозицією комітету, за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету і з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, кожен голос! Голосуємо! Потім договорите. Проголосуйте, потім договорите. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-229 Закон прийнято. Колеги, зараз буде наступний закон, не розходіться. Але перед тим я надам слово. Дві фракції надали заяву на але готові замінити перерву на виступ. Будь ласка, Роман Семенуха, три хвилини, і потім ми переходимо до наступного закону, ідентичного до попереднього. Будь ласка, Роман Семенуха, три хвилини. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Шановний пане Голово! Днями Національний банк України визнав: плани уряду цього року по надходженню до державного бюджету від приватизації, на жаль, нереалістичні, є величезний ризик, що цього не буде. Нагадаю, що в бюджеті поточного року заплановано 22 мільярди гривень. Це, до речі, в 4 рази більше, ніж за всі попередні 4 роки наприватизовано урядами Яценюка і Гройсмана. "Самопоміч" при розгляді бюджетів в цьому залі наполягала, колеги, що це нереалістичні макроекономічні показники по надходженню від приватизації. Ми запитували Прем’єр-міністра структуру 22 мільярдів натомість притомної відповіді ми не почули. Але почули публічне запевнення Прем’єр-міністра в тому, що не будуть приватизовані об'єкти критичної інфраструктури і стратегічні об'єкти. Дуже важливо тепер зрозуміти, що відбувається далі. Під час "години запитань до Уряду" фракція "Самопоміч" запитує Прем’єр-міністра, чому до переліку об'єктів до приватизації потрапило унікальне Харківське державне підприємство "Турбоатом". На що Володимир Борисович публічно відповів, що продана… на продаж буде виставлено лише 25-відсоткова частка таким чином, щоби держава зберегла контрольний пакет акцій. У мене в руках є наказ Фонду державного майна на виконання постанови Кабінету Міністрів, де на продаж виставляється 75 відсотків, тобто держава хоче повністю продати "Турбоатом". Я звертаю увагу, колеги, що це не просто унікальне підприємство, це підприємство прибуткове, яке сплачує декілька сот мільйонів гривень дивідендів регулярно до державного бюджету. Це стабільна робота, високооплачувана трьом з половиною тисячам харків'янам. ви маєте знати, що таке сьогодні "Турбоатом". "Турбоатом" виробляє унікальні тихохідні турбіни, постачає комплектуючі до гідро-, тепло- та атомних електростанцій. Це стратегічний об'єкт не тільки української енергетики, але і української економіки. Завод посідає четверте місце в світі серед турбобудівних фірм та покриває 13 відсотків від обсягів поставок турбін для АЕС. Ми вважаємо, що неприпустимо наповнювати національний бюджет за рахунок приватизації стратегічних об'єктів. Більше того, це нагадує дембельський акорд діючої влади перед наступними президентськими і парламентськими виборами. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" розробила законопроект і закликає всіх колег доєднатись, де ми склали список і перелік об'єктів, зокрема і "Турбоатома", і інших об'єктів критичної інфраструктури, які категорично неприйнятно приватизовувати в поточному і в наступному роках. Також ми звертаємось до Президента країни в межах своїх повноважень призупинити постанову Кабінету Міністрів, звернутися до Конституційного Суду з вимогою оцінити на відповідність Конституції. Я, до речі, звертаю вашу увагу, шановні колеги,

Дякую. Отже, колеги, я прошу всіх зайти в зал. Я хочу вам зараз сказати, наступний буде проект Закону 8350, це фактично ідентичний до попереднього закону. А після того розділ включення в порядок денний сесії. Отже, після наступного законопроекту буде розділ включення в порядок денний сесії. Це близько 20 питань, і ми ніяк не можемо їх пройти. Тому я попрошу всіх змобілізуватись, щоб ми мали максимальну присутність в залі. А зараз я прошу вас підтримати пропозицію, щоб проект Закону 8350 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Підтримайте, колеги, скорочену процедуру. 17:07:51 За-159 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Вінника Івана Юлійовича. Шановні колеги, дякую всім за підтримку змін до Податкового кодексу, яку ми щойно проголосували. Військовослужбовці Збройних Сил України і інших військових формувань не будуть сплачувати військовий збір на період проведення операції Об'єднаних сил у порядку заходів забезпечення національної безпеки, які здійснюються сьогодні під час відсічі і стримування російської агресії проти нашої держави. ми скасували ПДВ при імпорті окремих товарів чи складових товарів оборонного призначення. Цей проект, який ми зараз розглядаємо, реєстраційний номер 8350, є похідним. Мова іде про скасування пільг на окремі категорії товарів, які сьогодні використовуються для виготовлення на території України бронежилетів, касок чи окремих категорій оборонного призначення. Прошу його підтримати за основу та в цілому, тут немає потреб

Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що у двох законопроектах ми вибрали саме ті пільги, які терміново треба розглянути і прийняти відносно їх продовження терміну дії. І як ви зауважили, це збереження існуючих пільг зі сплати військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення, пільг з оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію та постачання на митні території ряду спеціальних засобів. нічого більше. Зараз у комітеті працює робоча група, яка розглядає всі інші пільги, їх дуже багато, які стосувалися або учасників АТО, або на період АТО. Ми хочемо ретельно по всіх пройти і тільки потім винести у зал. Тому зараз виключно три пільги. Тому законопроект, який тільки що доповідався, він стосується звільнення від ввізного мита, і при розгляді на комітеті Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує законопроект 8350 прийняти за основу та в цілому з врахуванням наступних правок. З метою врахування пропозицій, які містяться у законопроекті за реєстраційним номером 8383, внесеного народним депутатом України Третьяковим та іншими, щодо осіб з інвалідністю пропонуємо законопроект за реєстраційним номером 8350 доповнити новим пунктом 1 такого змісту: пункт 18 частини першої статті 380 Митного кодексу України викласти в такій редакції: "Одне крісло колісне для осіб з інвалідністю…". Це технічна поправка, ми її маємо терміново виправити. "На кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а у разі відсутності такої особи – у кількості не більше однієї штуки". Друге. Доповнити законопроект новим пунктом 4 такого змісту: "Положення пункту 2 цього закону щодо внесення змін до пункту 4 прим. 1 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України застосовуються з 1 травня 2018 року". Третє. Назву законопроекту у зв'язку із запропонованими правками викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уточнення окремих положень". Четверте. Будь ласка, хвилину завершити. ЮЖАНІНА Н.П. З врахуванням озвучених правок пункту 1, 2, 3 законопроекту 8350 вважати відповідно пунктами 2, 3, 5. Просимо з цими озвученими правками та з техніко-юридичними опрацювання прийняти закон 8350 за основу та в цілому. Дякуємо вам, шановна пані Ніна. Колеги, я дуже прошу записатися на обговорення зараз від фракцій. Будь ласка. Будь ласка, Сергій Пашинський. З місця буде виступати. Я хочу подякувати всім за те, що ми підтримали попередній законопроект. Це практично дзеркальний законопроект, і він врегульовує дуже конкретні проблеми трьох В даний момент у нас заблокована закупівля бронежилетів на суму 120 мільйонів гривень, тому що в бюджеті не було передбачено ПДВ. Я звертаюсь до кожного депутата, це не є навіть зброя, це захист наших воїнів. Підтримайте цей законопроект, і давайте розблокуємо цю ганебну для нас сторінку, що ми другий місяць не може врегулювати це питання. Дякую всім. Дякую за висловлену позицію. Будь ласка, Олександра Кужель запрошується до слова, фракція "Батьківщина". першого законопроекту, але вже в частині митних оформлень. І тому цей законопроект треба підтримати. І дякую пані Южаніній за внесення суттєвої поправки в частині людей з інвалідністю. Дякую. І вам дуже дякуємо за конструктив. Будь ласка, Олег Ляшко від Радикальної партії. Просимо вас. 17:13:05 ЛЯШКО О.В. Наша команда підтримає цей законопроект, спрямований на посилення захисту наших військовослужбовців. Але водночас я хочу звернути увагу суспільства і українського парламенту на іншу не менш важливу проблему це 2 мільйони переселенців, українських громадян, жителів Донбасу, Луганщини, Донеччини, Криму, які через російську окупацію втратили рідні домівки, роботу, свої пожитки, коріння фактично свої втратили на рідній землі і вимушені були виїхати через російську окупацію. Чи достатньо українська держава, українська влада, приділяє увагу проблемам переселенців, вирішенню цих проблем, соціальному захисту сімей переселенців, дітей, працевлаштуванню, забезпеченням житлом? Я можу відповісти на це питання. Ні. На жаль, в дуже багатьох містах місцева влада вважає переселенців за людей ледь не чужих. Не дай Бог нікому бути на місці переселенців. Не дай Бог нікому на рідній землі кочувати, і не маючи власного дому. Тут прикладом може служити місто Маріуполь і міська влада Маріуполя, які вкладають кошти в будівництво житла, працевлаштування переселенців. Я звертаюся до всіх міських і сільських голів, не сприймайте переселенців як ворогів, це наші брати і сестри українці, які потребують нашої підтримки і нашої допомоги. Я звертаюся до уряду передбачити кошти на реконструкцію колишніх закинутих лікарень, шкіл, дитячих садків. Перед зимою поставте вікна, двері, батареї, дайте можливість людям заїхати і жити. Дитячі садки, щоб могли дітей своїх здати. Не можуть без блата здати. Право голосу для переселенців. Коли 2 мільйона людей позбавлені права голосу. Ми вимагаємо права голосу для цих людей. І головне, це відновлення миру… ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершили. Дякуємо вам за виступ. Будь ласка, пані Наталія Королевська запрошується до слова. 17:15:22 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, ми розглядаємо дуже важливе питання. Але ж я хочу підтримати попередній виступ в тому, що сьогодні є питання, які найболючіші і потребують першочергового розгляду. Через декілька тижнів

понад 500 тисяч дітей з Луганської та Донецької областей потребують негайної гуманітарної допомоги, 200 тисяч живуть впритул до лінії зіткнення. Але ж, на жаль, протягом чотирьох років ми так і не прийняли з вами, дійсно, захист, підтримку та просто не попіклувалися про цих дітей. Комітет соціальної політики на минулому тижні мав виїзне засідання в місто Авдіївку, і ми підготували проекти рішень. Є проект постанови, який, на жаль, так і не розглянутий парламентом, але ж підтриманий одноголосно профільними комітетами – це 8255. Ми ще три роки тому підготували і представники різних фракцій підписали законопроект 4794 про статус і соціальний захист мирних громадян постраждалих внаслідок війни на сході та 6510 про внесення змін в деякі законопроекти щодо захисту та підтримку постраждалих дітей. Шановні колеги, але ж кожен день ми бачимо, як уряд навпаки приймає рішення, які сьогодні ще більш створюють проблем для цих людей. І я ще раз хочу вас звернути увагу, це проект Постанови 365 де вони сьогодні вимагають від людей і знущаються над ними своїми перевірками. Постанова уряду 335 – це постанова, коли людей зараз позбавляють виплати пенсій по боргам. Ми вимагаємо негайно звіту уряду щодо питань субсидій і щодо питань,

тому що ця політика, вона зараз створює соціальний колапс в країні. Навіщо вони роблять, це ви, може, краще розумієте, але ж сьогодні вони штучно створюють своїми непрофесійними рішеннями бажання людей виходити на вулицю. І сьогоднішні приклади були тому сьогодні доказами. Тому ми звертаємося до головуючих, терміново… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, вичерпався ваш час. Колеги, будь ласка, ще до слова Сергій Шахов просить слово від своєї групи, будь ласка. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, я сам є переселенцем, сьогодні переселенці стоять жебракують під кабінетами у чиновників і не можуть достукатися, не тільки їх не бачать, їх не чують. З усіх боків іде проблема, Міністерство соціальної політики вирішило за рахунок переселенців Луганської і Донецької області, Криму вирішити і наповнити бюджет, недостача 200 мільярдів гривень Пенсійного фонду за рахунок тих територій. На сьогоднішній день люди не можуть реально в Пенсійному фонді достоятися і почути, коли їм будуть виплачувати пенсії. Переселенці кинуті напризволяще, дітей сьогодні не беруть в школи і не те, що дітей-переселенців, взагалі всі першоклашки залишаються сьогодні, не підуть в перші класи. Далі. До яких пір сьогодні Міністерство соціальної політики буде знущатися над переселенцями, ходити перевіряти їх по хатах, їм що, сьогодні треба надіти наручних електронний на ногу, вони що не українці? Шановні, такого не можна допускати. "Наш край" проти сьогодні геноциду переселенців, які є українцями. Дякую. Колеги, мені здається, всі фракції, які записалися на обговорення і ті групи, які додалися до цього листа, виступаючі використали своє право на виступ, на обговорення законопроекту. У нас є консолідуюча позиція залу щодо цього законопроекту. Я дуже прошу всіх повернутися на робочі місця, буквально за 30 секунд відбудеться голосування за цей законопроект. Я дуже прошу повернутися зараз до робочих місць, і ми перейдемо до голосування за законопроект 8350. Це проект Закону про внесення змін до пункту 4-1 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Прошу голосувати, прошу підтримати… Займіть місця, я почекаю 30 секунд, будь ласка. Заходіть на місця. І, колеги, з лож, це ж правильний закон, хлопці. Володя, Андрій, підтримайте, це правильний закон. Отже, колеги, 8350 за пропозицією комітету за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати.

Не встигли. Я поставлю на повернення, але, будь ласка, займіть всі свої робочі місця. Прошу показати по фракціям: "Блок Петра Порошенка" – 95, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 5, "Партія "Відродження" – 1. Колеги, змобілізуйтесь, будь ласка, зараз я поставлю пропозицію повернутись, а ви зверніть, будь ласка, увагу, чи всі є на своїх місцях. Щоб під час голосування не мандрувати по залу, а голосувати. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 8350 і прошу всіх підтримати і уважно взяти участь в голосуванні. Голосуємо, за повернення, підтримуємо. Прошу підтримати. Повернулись, але мінімальна кількість голосів, тому я прошу не виходити з залу, приготуватись до голосування. я ставлю на проект Закону 8350 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу всіх взяти участь у голосуванні, не виходьте з залу, Оксано. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Оксано, голосуємо. 17:23:20

Колеги, зараз блок включення у порядок денний сесії. На Погоджувальній раді десятки депутатів звертаються з питанням включення у порядок денний сесії. Зараз я буду називати номера і назви і пропонувати включити у порядок денний сесії, сесії. Отже, перший проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Всі ці закони були давно на сайті вивішені, всі мали змогу з ними ознайомитись. Наступний – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (щодо основ (щодо основ соціального захисту заручників) (№ 8337). Прошу проголосувати за включення у порядок денний сесії, прошу підтримати. Голосуємо.

Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№ 6688). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу підтримати. За-172 Рішення не прийнято. Колеги, зараз йдуть питання культури, можливо, вони нас об'єднають. Я прошу уважно і зайти в зал, і взяти участь в голосуванні. Не розводьтесь із залу, коли йде голосування. Наступний – проект Закону про переміщення через державний кордон України культурних цінностей (8021). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

За-172 Наступний – проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про переміщення через державний кордон культурних цінностей" (8023) – це пов'язаний закон. Хто підтримує включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати. За-163 Колеги, що відбувається? Давайте ще... Увага! Зараз буде проект Постанови про увічнення пам'яті Першого космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка (8310). Можливо, це об'єднає зал, і ми зможемо проголосувати. Колеги, я прошу підтримати включення в порядок денний сесії... Щоб цього тижня ми прийняли рішення. 8310. І прийняття рішення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо. Прошу підтримати. 148, бачите. 248. Зал об'єднаний. Є потенціал. Наступна. Фактично ідентична. Колеги, увага! Проект Постанови про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша (7 серпня 2019 року). Колеги, давайте теж об'єднаємося. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати. Давайте підтримаємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Ми можемо об'єднуватися. За-240 Рішення прийняте. Колеги, дві постанови прийняті, це важливо. Наступний я ставлю – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування (8490). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За-210 Рішення не прийняте. Наступний – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" (8339). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати За-168 Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз (8249). включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рішення не прийнято. Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності (8336). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Я поставлю ще раз, не встигли. Я ставлю ще раз проект Закону 8336, включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Нам не вистачило трьох голосів. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. За-229 Рішення прийнято. Наступний – проект Закону про внесення змін до статті 12-2 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо надання соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території зон спостереження в об'єднаних територіальних громадах (8323). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Наступний – проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (№ 8487). Прошу підтримати включення порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-212 Рішення не прийнято. Наступний – проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (8488). Включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рішення не прийнято. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" (8462). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення у порядок денний сесії. За-197 Рішення не прийнято. Наступний – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо зміни системи управління закладами вищої освіти (8385). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

Я ще раз поставлю. Заспокойтесь, я поставлю ще раз. І не виходьте з залу, коли йде голосування! Ну, "Блок Петра Порошенка", поверніть депутата! Отже, ставлю на голосування включення в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (8385), включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

Добре. Я поставлю третій заключний раз. Я поставлю заключний раз проект Закону 8385 включення в порядок денний сесії, лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. 215. Наступний – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (8369). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. 197. Рішення не прийняте. Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України (8265). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати. Рішення не прийнято. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності (8225). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 143. Рішення не прийняте. Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (8331 і 8331-1). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. 184. Рішення не прийняте. Наступний – проект Закону про Антикорупційну стратегію на 18–20-і роки (8324). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії.

За-193 Рішення не прийняте. Наступний – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (8363). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії.

Наступний – 4521, проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо позовної давності). 4521. Включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-143 Рішення не прийняте. Колеги, тепер увага! Зайдіть в зал! Сергій, зайдіть в зал! У нас внесений сьогодні проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду (8497). Я планую, щоб ми його включили в порядок денний сесії, в середу розглянув комітет, і щоб ми в четвер змогли вийти на прийняття рішення. Я прошу зараз усіх запросити в зал, щоб не ставити під ризик, я проведу рейтингове голосування. Я прошу повідомити всіх і зараз зайти в зал. Після голосування за включення в порядок денний сесії, як я і обіцяв, я дам вам хвилину. Отже, колеги, зараз проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Включення в порядок денний сесії. Але, колеги, я не хочу ставити під ризик це голосування, я поставлю рейтингове голосування спочатку. У нас немає іншого шляху, аніж запустити цього тижня Вищий антикорупційний суд. Я розумію, в залі є небагато людей, тому я поставлю на рейтингове. Комітет, я думаю, розгляне в будь-якому випадку. Я прошу зараз усіх приготуватися до голосування, прошу всіх приготуватися до голосування. – на рейтингове! – питання включення в порядок денний сесії цього тижня проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду (8497). Я прошу всіх, колеги, підтримати і проголосувати включення в порядок денний сесії. голос, кожен голос, прошу голосувати, прошу підтримати, прошу підтримати. Антикорупційний суд – включення в порядок денний сесії. Не всі встигли, я ще раз поставлю. По фракціях, будь ласка: "Блок Петра Порошенка" – 86, "Народний фронт" – 60, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" Радикальна партія – 1, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 2. Колеги, ми всі голосували, я дуже прошу всіх, зайти зараз в зал, покликати народних депутатів, змобілізувати кожен голос. Антикорупційний суд – це однакове завдання і коаліції, і опозиції. Бо зараз як почну питатись, де хто є, пан Олександр, ви не будете дуже втішені, коли я буду питатись поіменно, де, хто є. Добре? А я можу спитатись, де, хто є. Дякую вам. Отже, колеги, прошу приготуватись, я ставлю на рейтингове голосування включення в порядок денний сесії проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду (8497). Колеги, я прошу кожного зараз взяти участь в голосуванні. Всі хто брали участь за голосування за сам закон, проголосуйте і зараз. Підтримайте, колеги, рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Рейтингове голосування. Я ще раз поставлю, запросіть в зал… запросіть, будь ласка, в зал. Колеги, по фракціям, давайте зараз в цей момент не сваритися, всі ж бачать кого немає, можливо вдасться когось підтягнути. Подивіться кого немає, просто передзвоніть, вийдіть в кулуари, будь ласка, покличте кого немає в залі. Отже, я ставлю ще раз на голосування, давай 10 секунд, покличте з кулуарів. Голосуємо, так? Будь ласка, Геннадій. Я ставлю рейтингове голосування по питанню включення проекту Закону про утворення Вищого антикорупційного суду в порядок денний сесії, щоб ми його розглянули цього тижня. І, колеги, будь ласка, злагоджено і уважно, прошу підтримати, прошу проголосувати. Рейтингове голосування, прошу взяти участь, прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, тоді я поставлю в четвер включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Тобто я прошу комітет розглянути дане питання завтра на комітеті, в четвер, після питання про національну безпеку і оборону, я запропоную включити у порядок денний сесії для прийняття рішення. А щоб був баланс, я зараз запропоную прийняти про Каденюка так само, і це буде правильний баланс, тоді за… і Куліша. Колеги, отже, колеги, я в четвер поставлю включення у порядок денний для прийняття рішення, і я впевнений, ми в четвер цей закон приймемо. А зараз я прошу дві постанови, які набрали і об'єднали зал, давайте зараз їх розглянемо, давайте їх пройдемо. Але перед тим одна хвилина, під стенограму, Іван Крулько. 1 хвилина під стенограму. після цього дві постанови, які ми прийняли… включили у порядок денний сесії для прийняття рішення, які об'єднали зал давайте їх розглянемо. Будь ласка, Іван Крулько, 1 хвилина. Шановні колеги, ми розглядали законопроект, який представляв комітет пана Третьякова, про внесення змін до деяких законів № 8293. в цьому законопроекті мова йшла стосовно лікарських засобів. Оскільки ми з комітетом провели консультації і виявилося, що це лікарські засоби, які зареєстровані у державах – наших партнерах і надають їх для використання, де здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії, тому прохання: той закон, який ми прийняли в цілому, у редакції комітету, оскільки це є норма діючого уже Закону "Про лікарські засоби". Дякую. Прошу це під стенограму взяти до уваги, що редакція комітету абсолютно погоджена, в тому числі і нашою фракцією. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу Апарат в техніко-юридичних правках аби зазначали, що з техніко-юридичними правками врахувати пропозицію Івана Крулька. Отже, колеги, переходимо до двох постанов, які об'єднали зал. Перша з них – проект Постанови про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша (8303). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати, прошу підтримати. Сьогодні в нас день культури, давайте гарно його затвердимо. Прошу підтримати скорочену процедуру Куліша, а потім – Каденюка. Рішення прийнято. Запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Будь ласка, пане Микола, давайте ми оперативно, бо часу лишилося обмаль.

Будь ласка, пане Миколо. Це по Кулішу, по Кулішу зараз. 17:48:15 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, я думаю, нема нікого ні за що тут агітувати. Всі знають про те, що видатних постатей ми вшановуємо в загальній але корифеїв української культури, так як Лесю Українку, так як зараз Пантелеймона Куліша, оскільки це потребує додаткових заходів, вшановуємо окремими постановами. Комітет рекомендував підтримати цю постанову за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, є потреба обговорювати? (Шум Голосуємо. Отже, колеги, я ставлю на голосування. І прошу зайти всіх в зал, колеги. Щойно кілька депутатів вийшли, я прошу усіх повернутися в зал. Ми зараз зможемо і по Кулішу, і по Каденюку прийняти рішення. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. ласка, займіть свої робочі місця. і я ставлю на голосування проект Постанови про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша (№ 8303) за основу і в цілому за пропозицією комітету. Пане Миколо, ми голосуємо зараз. Прошу, колеги, підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Це об'єднало зал, давайте ще раз об'єднаємо зал. Зупиніть! Почекайте, поки повернуться. Повернулися, так? Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. 8303. Голосуєм. Колеги, я прошу ще раз повернутися в зал. Я зараз поставлю на повернення. Я прошу, не виходьте з залу, колеги. Це наші видатні постаті і ми маємо своїм вшанувати їхній творчий чин для України. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу всіх запросити в зал. Не жартуйте, коли ми ставимо такі питання, колеги. Я прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал і уважно голосувати. Кожен голос має вагу. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови 8303. І я прошу кожного взяти участь в голосуванні і підтримати повернення. Колеги, об'єднаємо зал, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Кожен голос, голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Повернулися. Всі фракції дякую за підтримку. Тепер я ставлю 8303 проект Постанови за основу і в цілому, колеги. Кожен голос, нас було обмаль. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Уважно! За-232 Постанова прийнята. Наступний – проект Постанови про увічнення пам'яті Першого космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-211 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Будь ласка. Наш комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому постанову, яка вшановує пам'ять Першого космонавта України, нашого колишнього колеги, справді видатної особистості Леоніда Каденюка. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Колеги, немає бажаючих виступати? Тоді переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти у зал і зайняти робочі місця. Є, так. Будь ласка, прошу провести запис: два – за, два – проти. Галасюк Віктор передає слово для виступу Олегу Ляшку. Команда Радикальної партії підтримає проект Постанови про увічнення пам'яті Героя України, Першого космонавта Леоніда Каденюка. Але найкраще увічнення пам'яті цієї людини – це відродження слави України як космічної держави, щоб працювали заводи, військово-промисловий комплекс, щоб ми торгували не сировиною, а щоб ракети під прапором України літали в космос, бороздили світові океани і щоб Україна була космічною, авіаційною, розвинутою державою. Та політика, яка нам сьогодні нав'язується, це політика меншовартості, це політика торгівлі сировиною і дешевою робочою силою, щоб потім ходити за кредитами, побиратись, як бомжі, і просити на кожному перехресті. Ми пропонуємо, я і моя команда, ми пропонуємо іншу політику відновлення національної економіки, підтримка національного виробництва, повернення українців додому, щоб вони в Україні мали можливості заробляти і реалізовувати свої найамбітніші мрії. Ми пропонуємо політику, яка дасть Україні славу по всьому світу, щоб нас читали на перших сторінках газет не як саму корумповану, саму бідну і саму нужденну державу, а, щоб увесь світ знав, що Україна найпотужніша, найсильніша, з достойною тисячолітньою нацією, з великою наукою, з великим досягненням, з величезним творчим потенціалом, з величезним капіталом, люди, наш капітал це не сировина, не приниження, не побирання, наш капітал – це люди, це розвиток, це інновації, модернізація, розвиток творчості і особистості от із чим маємо йти по всьому світу, от, які ми маємо презентувати себе Україні, а не вічно ходимо плачемо, які бідні, нещасні. Ні, ми не нещасті і не бідні, ми – достойна нація з ганебними правителями. Від "Народного фронту" Соляр Володимир передає слово для виступу голові фракції Максиму Бурбаку. Шановні колеги, Максим Бурбак, 204 виборчий округ, село Клішківці – батьківщина нашого славетного земляка, Першого космонавта Леоніда Каденюка. Нещодавно у приміщенні теперішній Клішковецької гімназії, це колишня школа, яку закінчував наш космонавт, відкривали меморіальну дошку. Дуже багато теплих слів його однокласники, його його колеги, односельчани вражали свою шану цій великій людині. Гадаю, я звертаюся до всіх, гадаю, що всі повинні підтримати дану постанову і відзначити на державному рівні ці славетні звитяги цього Героя України. А, користуючись нагодою, хотів би звернутись від Клішковецької об'єднаної територіальної громади до уряду України, до пана Зубка, який був присутній на похоронах, з тим, що він надав від уряду (було надано) посильну допомогу для ремонту школи, в який вчився Перший космонавт України. Принагідно хотів би звернутися і до Київського міського голови пана Кличка, до Київської міської ради з тим, щоб вони підтримали петицію і звернення депутатів Матіос, Федорука і Бурбака стосовно перейменування однієї з вулиць у місті Києві на ім'я славетного нашого українця. Тому прошу вас ще раз підтримати дану постанову і проголосувати, і відзначити славу нашого космонавта на державному рівні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, але я звертаюсь до усіх, у нас 4 хвилини до завершення, ми просто можемо втратити голоси. Якщо ті, що виступають підтримують, говоріть максимально коротко. Отже, від "Блоку Петра Порошенка" Курячий Максим Павлович.

Так, як і золотими літерами в сучасну історію незалежної України, нашої славної, потужної і могутньої держави, вписані і прізвища наших земляків з Дніпропетровська, дніпровців це Олександр Макаров, це Михайло Янгель і багато…, Станіслав Конюхов. І багато інших тих видатних українців, які прославили Україну поза її межами. Сергій Корольов з Житомирщини, також це наше надбання, це наші люди. Але, колеги, я хочу підтримати своїх колег і партнерів не тільки словом, але й ділом потрібно прославляти наших людей. І найкращою пам'яттю і сповічненням пам'яті Леоніда Каденюка буде державне замовлення для "Південмашу", державне замовлення для Конструкторського бюро "Південне". Нам є чим пишатися, Україна не тільки може зберегти статус космічної держави, а перед нами з вами амбітне завдання – приумножити наш космічний потенціал, адже за цим майбутнє. І я знаю, що величезна кількість народних депутатів сьогодні згуртована в цій залі навколо підтримки цих флагманів нашого вітчизняного ракетобудування. І найближчим часом ми також разом з вами винесемо в цю сесійну залу цілу низку продовжених антикризових законопроектів, які приумножать цю галузь. В цьому допомагає Радикальна партія, в цьому допомагає і флагманом є "Блок Петра Порошенка", і "Народний фронт" України і багато інших, в тому числі, опозиційних фракцій. Колеги, разом до перемоги. А постанову про увічнення пам'яті Леоніда Канюка ми також підтримуємо, голосуємо "за". Дякую. Колеги, я ще раз наголошую, ще кілька хвилин і ми просто не будемо мати голосів для голосування. Я звертаюся до всіх, хто виступає, я прошу дуже лаконічно, якщо ви справді підтримуєте цю постанову. Євтушок передає слово для виступу Кривенкові, а я продовжую засідання до завершення цього питання. Будь ласка, Кривенко. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Дякую фракції "Батьківщина", що передали слово, вони будуть голосувати за цю постанову. Я хотів коротко говорити, але просто справді серце не витримує слухати, як у нас все гарно у космічній галузі. Космічна галузь знищується, знищується цим Прем'єр-міністром і те, що зараз відбувається, коли падає "Южмаш", якби не ця Верховна Рада, яка виділила 400 мільйонів гривень на електроенергію і близько 50 мільйонів гривень на зарплату, то вже би зупинився цей завод. Тому найкраща пам'ять про Каденюка – це працююча галузь. А коли ми показуємо матеріали, як розікрали проект бразильський по створенню ракетоносія "Алькантари". Коли ми показуємо як покладені гроші були 29 листопада приходять 150 мільйонів доларів в 2004 році і лягають через один день в банк, який належить КБ "Південному" під 6 відсотків річних і стримується виготовлення ракетоносія, якого до цих пір немає. Ми не зробили космодром, але ми самі повинні були зробити ракетоносій, ми його не зробили, хоча обіцяли полетіти в 2006 році. І таких зловживань десятки, і є величезні проблеми по всій галузі. І по "Південмашу", і КБ "Південному", які не розглядаються. І на сьогодні те, що там відбувається, я погоджуюсь з колегою Тетеруком по тим зауваженням, які є до цієї роботи. Тому пропозиція: безумовно голосувати і вшановувати нашого видатного земляка. Я не бачу з цією політикою уряду, що хтось мріяв про пілотований космос, що хтось розумів взагалі, що ми втрачаємо, які технології втрачаємо. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 30 секунд - Романова, 30 секунд - "Воля народу" і голосуємо. За хвилину ми голосуємо, прошу всіх зайти в зал. Будь ласка, Романова, 30 секунд. Романова, включіть мікрофон. якими справді має пишатися наша країна. "Об'єднання "Самопоміч", звісно, буде підтримувати всі законопроекти не лише про вшанування пам'яті, а й лише про те, щоб такі люди вони надалі мали можливість працювати в Україні. Щоб такі люди, як Каденюк Леонід, щоб вони мали можливість залишатися в Україні, і щоб їм держава гарантувала дійсно право на розвиток своїх талантів. Тому поки що є голоси, поки є ще люди в залі, "Об'єднання "Самопоміч" закликає, дійсно, проголосувати за цю людину – символ успіху нашої держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, Рибчинський і голосуємо.

був у космосі, він українець і не побоявся в радянські часи українською мовою з орбіти проспівати "Дивлюсь я на небо". Давайте увічнимо і його пам'ять. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про увічнення пам'яті Першого космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка (№ 8310) в цілому в редакції комітету з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу підтримати.

"Блок Петра Порошенка" – 76, "Народний фронт" – 58, "Опозиційний блок" – 19, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 9, "Партія "Відродження" – 7. І на цій позитивній ноті ми завершили вечірнє засідання Верховної Ради України непросте, але результативне. Я оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим. І завтра о 10 ранку запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Хочу нагадати, сьогодні Комітет національної безпеки і оброни розглянув і прийняв рішення по Закону з національної безпеки і оброни. Це дає нам змогу завтра розпочати розгляд Закону про національну безпеку і оборону. За нашою практикою ми в середу його почнемо розгляд, щоб пройти по поправкам, щоб в четвер ми змогли вийти на голосування. Тому я завтра попереджаю, що зранку після ратифікацій ми увійдемо в Закон про національну безпеку і оборону, і я переконаний, завтра ми будемо працювати так само результативно, як і сьогодні. Дякую вам. До побачення. Дякую